Podnositelj je Vlada RH na temelju čl. 10. Zakona o razvojnoj suradnji i humanitarnoj pomoći inozemstvu. Raspravu su proveli Odbor za vanjsku politiku i Odbor za Hrvate izvan RH. Želi li predstavnik podnositelja, s nama je državni tajnik g. Zdenko Lucić, dat dodatno obrazloženje? Da, hvala, izvolite. Dobar dan svima, poštovani predsjedavajući, poštovane zastupnice i zastupnici, dopustite mi predstaviti Izvješće o provedbi službene razvojne pomoći RH inozemstvu za 2022.g.. Izvješće je pripremljeno sukladno aktualnom Zakonu o razvojnoj suradnji i humanitarnoj pomoći inozemstvu koji uređuje temeljne smjernice nacionalne politike razvojne suradnje i humanitarne pomoći naše zemlje inozemstvu. Provedba službene razvojne pomoći RH je decentralizirana. Slijedom toga u provedbi programa i projekata službene razvojne pomoći u 2022.g. izvijestili su i podatke i dostavili ukupno 32 dionika. U provedbi projekata službene razvojne pomoći sudjeluju središnja tijela državne uprave, jedinice lokalne i područne samouprave, financijske institucije i drugi institucionalni dionici. Od financijskih pokazatelja želimo istaknuti slijedeće, u ukupnim iznosima službena razvojna pomoć RH u 2022.g. iznosila je 135,2 milijuna eura, u ukupnom volumenu porasla je za 61,28% u odnosu na 2021.g. kada je iznosila 82,85 milijuna eura. Time je nastavljen trend povećanja ukupnog godišnjeg izdvajanja RH za provedbu projekata i programa međunarodne razvojne suradnje, kao i upućivanja humanitarne pomoći, nastavilo se i s donacijama cjepiva koja su dodijeljena bilateralnim putem, te kroz multilateralni mehanizam za dijeljenje cjepiva COVAX, na što se odnosilo 6,91% ukupnog volumena službene razvojne pomoći. Polazeći od jedne od glavnih podjela službene razvojne pomoći prema kategorijama Odbora za razvojnu suradnju OECD-a, OECD DAC, na programe i projekte razvojne suradnje, te na humanitarnu pomoć tj. pomoć namijenjenu stanovništvu zemalja u izvanrednim i hitnim kriznim kriznim situacijama uzrokovanima prirodnim nepogodama ili ljudskim djelovanjem, u 2022.g. 60,14% ili 81,3 milijuna eura sredstava službene razvojne pomoći bilo je namijenjeno razvojnoj suradnji, dok se ostatak od 39,86% 39,86% odnosio na humanitarnu pomoć u iznosu od 53,88, nešto malo više od 88 milijuna eura. Više od 51% ukupnog izdvajanja za službenu razvojnu pomoć usmjerena je putem međunarodnih organizacija i drugih multilateralnih institucija, dok je za bilateralne programe i projekte službene razvojne pomoći izdvojeno nešto više od 48%. Najveći dio bilateralne i razvojne i humanitarne pomoći tijekom čitave 2022.g. bio je usmjeren na Ukrajinu. RH je uputila žurnu i humanitarnu pomoć u Ukrajinu u ukupnom iznosu od 42,6 milijuna eura ne uključujući vojnu pomoć. Vlada RH snažno i dosljedno zagovara potrebu suradnje i pružanja pomoći zemljama jugoistočne Europe za koje Hrvatska ima poseban interes. Ovo je napose važno u kontekstu procesa proširenja EU te očuvanja hrvatskog naroda i njegovog naslijeđa u tim zemljama. zemljama. RH snažno podupire razvitak i stabilnost BiH kao i njezin put prema EU. Time se daje doprinos jačanju standarda na svim područjima što je u interesu BiH i svih njenih građana uključujući pripadnike konstitutivnog hrvatskog naroda. Podsjećamo da je očuvanje hrvatskog jezika i kulture, identiteta Hrvata koji žive izvan RH ujedno i naša ustavna obveza. Stoga je RH u 2022. godini nastavila s potporom razvitku i stabilnosti BiH te njezinom putu prema euroatlantskim integracijama. Tijekom 2022. godine u BiH provodili su projekti s ciljem jačanja i poticanja razvoja demokratskih institucija, gospodarstva, kulture, poljoprivrede, sporta, znanosti te razvoja infrastrukture. Ministarstvo vanjskih i europskih poslova znatno je ojačalo i intenziviralo suradnju s organizacijama civilnog društva poglavito vezano za provedbu razvojnih projekata na bilateralnoj razini te primarno u državama Zapadnog Balkana. U 2022. godini financirani su projekti organizacija civilnog društva usmjereni prijenosu iskustava iz demokratske tranzicije, ljudskih prava i jačanja pravne države i dobrog upravljanja kao i projekte kojima se potiče osnaživanje žena, obrazovanje i edukacija o minskoj opasnosti za djecu i mlade. djecu i mlade. RH je u prošloj godini pružila značajan doprinos i Europskom zajedničkom fondu za Zapadni Balkan u iznosu od 2 milijuna eura. Uvažavanje potrebe tranzicije humanitarnog djelovanja prema održivim razvojnim projektima nastavljen je višegodišnji program potpore održivom razvoju Sirije putem svjetskog programa za hranu UN-a i UNICEF-a. Projekti su namijenjeni potpori obrazovanju i jačanju sigurnosti hrane te zdravstvene skrbi stanovništvu Sirije kao i sirijskim izbjeglicama na području Egipta s naglaskom na ranjive skupine, žene i djecu. Ministarstvo vanjskih i europskih poslova nastavilo je u 2022. godini s organiziranom potporom promicanja hrvatskog jezika i kulture među mladima iz Janjeva. Cilj projekta je jačanje veza s hrvatskom dijasporom u Janjevu kroz poticanje učenja hrvatskog jezika i proširivanje znanje o hrvatskoj kulturi kao osnovama hrvatskog nacionalnog identiteta. Budući da u Janjevu postoji malen broj Hrvata ovim se projektom također želi očuvati hrvatski identitet te pružiti kvalitetno obrazovanje mladima. Mala škola hrvatskog jezika i kulture održala se od 18. do 29. srpnja prošle godine u Odmaralištu Crvenog križa Grada Zagreba u Novom Vinodolskom u punom programu u organizaciji Hrvatske matice iseljenika. Obrazovni program obuhvatio je učenje hrvatskog jezika, upoznavanje s hrvatskom kulturno-spomeničkom baštinom te radionice na otvorenom. Poštovane zastupnice i zastupnici zaključno bi želio istaknuti važnost razvojne i humanitarne pomoći kao jednih, jednog od bitnih elemenata vanjske politike svake države koja znači izuzetno puno u smislu povećanja značenja, značaja i vidljivosti zemlje donatorice. Sukladno zahtjevima i potrebama partnerskih zemalja nastojimo pomoći u okviru svojih međunarodnih obveza i svojih mogućnosti. Unatoč pandemiji bolesti Covid 19 i razornim potresima koji i sama iskustva i čije su posljedici osjećali i u 2022. godini RH je nastavila s rastom ulaganja u službenu razvojnu pomoć. Time nastavljamo pokazivati solidarnost s najpotrebitijima te podržavamo svoju odgovornost kako u odnosu na neposredno susjedstvo tako i u globalnim inicijativama. Smatram važnim istaknuti da je i u prošloj godini RH osigurala kontinuitet svojeg djelovanja na području međunarodne razvojne suradnje potporom multilateralnim programima uz nastavak i jačanje suradnje s organizacijama civilnog društva. Snažnim angažmanom u globalnim inicijativama u 2022. godini RH je opravdala svoju ulogu solidarne i odgovorne države članice EU te pouzdanog partnera zemljama u razvoju. Zahvaljujem vam na pažnji. Hvala i vama, možete zauzeti vaše mjesto jer sada replike, na replike možete odgovarati s vašeg mjesta tamo. Prva replika gospodin Kirin. Poštovani dopredsjedniče, poštovani tajniče, RH je članica mnogih međunarodnih organizacija, foruma i agencija. To članstvo podrazumijeva plaćanje članarine kao i EU članstvo. Hrvatska temeljem različitih oblika službene razvojne pomoći pruža primjerenu financiju i drugu pomoć Hrvatima kao manjinskim zajednicama u susjednim državama, kao i manjinskim zajednicama drugih naroda u RH. Da li kao i mi svoje manjinske zajednice u Hrvatskoj pomažu svoje manjine njihove matične zemlje i kakav je njihov odnos prema Hrvatima ili odnosno hrvatskoj manjini u njihovoj zemlji? Hvala. **Radin, Uvaženi zastupniče hvala vam na pitanju. Ma da svako pomaže svoje manjine u drugim zemljama, Hrvatska je tu pogotovo aktivna u zemljama Zapadnog Balkana, u BiH su Hrvati konstitutivni narod tako da je osobit interes RH da to i ostanu u BiH i Hrvatska će nastaviti dalje pomagati hrvatske zajednice u inozemstvu. Hvala Stier. **Stier, Davor Ivo (HDZ)** Hvala gospodine potpredsjedniče. Gospodine državni tajniče, jedna pohvala, jedno ohrabrenje i jedna sugestija. Pohvala za povećanje proračuna za razvojnu suradnju to su sad već i ozbiljna sredstva. Na tom tragu i jedno ohrabrenje o tome smo na odboru ovaj razgovarali, a da se ide u smjeru osnivanja agencije koja bi onda dala i punu bolju vidljivost ovome što RH čini, a mislim da bi pomoglo i u našim naporima za članstvo u OECD-u. I jedna sugestija u terminologiji, a to je da više ne koristimo razvojnu pomoć nego razvojnu suradnju to je i u skladu i sa UN-ovom terminologijom pogotovo nakon što su ovaj odobreni ciljevi, 17 ciljeva za održivi razvoj, gdje se promijenila metodologija, gdje nije samo da donatori određuju koju će pomoć dati, nego se i u planiranju tih projekata surađuje sa onima koji će primiti ta sredstva. Hvala je to. Hvala vam. Zdenko** Hvala vam zastupniče Stier na pitanjima. Da, znači zajedno sa OECD-om, OECD DAK razvijamo projekt analize i razvoja pravnog okvira, odnosno politika razvojne pomoći. Vezano za terminologiju, terminologija je korištena iz starog zakona. Mi smo u procesu izmjene, odnosno donošenja novog zakona tako da će i bit tu Furio (Nezavisni)** Hvala. Sada stvarno gospođa Andreja Marić. **Marić, Andreja (SDP)** Hvala lijepa poštovani državni tajniče. Kad malo usporedim ovu 2022. i 2021. mogu sa ponosom reći da sam zadovoljna što je sada ovdje u tablici dionika u provedbi i moja županija, Međimurska županija. I malo sam evo zbrajala sad je 9 županija se uključilo, grad Zagreb i 5 općina i gradova. 2021. svega 3 županije što je dobro, jel' da eto postoji nekakva svijest i mogućnost u krajnjoj liniji da se pruži pomoć. Moje pitanje je obzirom da je donesen i novi Zakon o međunarodnoj razvojnoj suradnji, humanitarnoj pomoći, mislim da je bio 4 mjesec kad smo to izglasali. Koliko on može pomoći da se možda više dionika uključi i na koji način vi možete motivirati, evo županije koje imaju mogućnosti da se uključe u pružanje pomoći. Hvala. **Radin, Furio Hvala na pitanju, hvala na pohvali. Da, mi radimo kontinuirano i sa jedinicama lokalne i područne samouprave kako bi više ih uključili u pružanje službene razvojne pomoći. Ove godine je 32 dionika sve skupa bilo. Ranijih godina je to bilo 21, odnosno godinu prije još 20 tako da imamo trend povećanja ne samo iznosa nego i institucija uključenih u to. Sad je pred usvajanjem i novi zakon gdje ćemo dodatno stvari modernizirati i vjerujem u narednom razdoblju i kroz novi plan

Hvala puno. Gospodine državni tajniče u više navrata pisao sam premijeru, odgovore nikada nisam dobio. Možda mi vi možete pomoći. Dakle, prošle godine razorni potres pogodio je jug Turske i sjever Sirije. U Tursku smo uputili veliku humanitarnu, ali i djelatnu pomoć prilikom raščišćavanja ruševina. Međutim u Siriju nismo uputili ništa. Tek kasnije na donatorskim konferencijama smo to učinili, a mislim da je pomoć itekako bila potrebna to sam pisao premijeru kako sam rekao odgovor nikad dobio nisam. Jasno mi je da ne možemo slati ljudstvo zbog ratnog rizika i slično, ali humanitarnu pomoć mogli smo postati. Isto tako i zbog dobrih bilateralnih odnosa koje po mojim informacijama, dakle postojali su i službeni kontakti. Republika Namibija je trebala cjepivo, na žalost također nismo poslali. Ne znam jesu se oni snašli i kako, odnosno oni su se uglavnom oslanjali na cjepivo ruskog ili kineskog porijekla … …/Upadica Vlada je u dva navrata donijela odluku po 200 000 eura o donaciji za Siriju baš vezano za potres, a i u ovom izvještaju je navedeno doprinosi Vlade sirijskim izbjeglicama koji su smješteni primjerice u Egiptu, tako da ni Siriju, ni sirijske izbjeglice nismo zaboravili što se tiče humanitarne pomoći. A još ste imali neko pitanje, nisam vas dobro. Molim? …/Upadica

Rade (HDZ)** Zahvaljujem potpredsjedniče, poštovani državni tajniče sa suradnicom. Evo Hrvatska je solidarna i odgovorna država i dobro je činiti dobro pogotovo mi Hrvati s obzirom da smo nedavno imali Domovinski rat i da nam je doista trebala tako da u svakoj prilici treba koristiti tu mogućnost, dati pomoć ljudima u nevolji. Moje pitanje vama s obzirom da vidim da je rastao ukupan novac za humanitarnu pomoć od 16 do 135 milijuna. Koliko ukupno sredstava su dobile hrvatske manjine izvan Republike Hrvatske? Mislim tu na BiH. Oni

sva pomoć je izlistana ovdje u tablici. BiH ukupna razvojna pomoć je 18,5 milijona eura kroz 40-tak programa koji sadržavaju više desetaka projekata. Nevenko (HDZ)** Zahvaljujem potpredsjedniče. Poštovani državni tajniče nismo manjina i ukupan iznos je 40-tak projekata i programa navedeno u izvješću oko 8 i pol milijuna eura. Evo u tom kontekstu smatram da je vrlo važno naglasiti da je u ovom izvješću pomoć Hrvatima u BiH samo po metodologiji koju je potrebno i primijeniti kod izrade ovog izvješća, broj projekata i sredstva su u izvješćima o izvršenju Deklaracije o položaju hrvatskog naroda u BiH i Zakona o položaju hrvatskog naroda izvan Republike Hrvatske. **Radin, Furio Je, u pravu ste. Hvala na pitanju. Međutim, sukladno metodologiji OECD-a izviješteno je kako je kako metodologija nalaže, ali slažem se puno je više dato nego što tu piše. **Radin, Furio Zahvaljujem. Uvaženi, meni samo jedan recimo mali primjer kod tehničke pomoći gdje imamo u tablici podatak da je za tehničku pomoć izdvojeno 22.500 eura, a plaće za službu su 117.300 eura, pa ono što bi rekli skuplja pita od tepsije, da li nam možete malo pojasniti zbog čega više koštaju plaće službenika koji rade na toj tehničkoj pomoći nego sama tehnička pomoć koja je dana zemljama koje su u nekim fazama pripreme za ulazak u EU? Hvala. **Radin, Furio Nije to baš tako izdvojili ste samo jedan podatak, međutim sve brojke odnosno i trošak plaće što ste naveli je sukladno metodologiji OECD … tako da ovaj što je točno tu je navedeno. Hvala.

u BiH koji su konstitutivan narod. Sada me zanima da li ste našli zapravo nekih nepravilnosti u namjenskom utrošku tih sredstava koja im šaljemo? S obzirom da mi u RH imamo niz afera koruptivnih pretpostavljam da i tamo ima nekih ekscesa u namjenskom trošenju takvih sredstava, pa da li ste uspjeli pronaći ili je to sve po ps-u?

probate ogadit dio pomoći Hrvatima u BiH. Ako imate konkretan slučaj iznesite, kažite prije svega nama koji dolazimo iz BiH i interes puna transparentnost utroška tih sredstava. Poslovnik kaže da je to replika pa mora ić opomena. Odgovor izvolite. …/Upadica Vesna (Socijaldemokrati)** Povreda poslovnika 238., ništa ne insinuiram ja samo pitam državnog tajnika da li je pronađeno, ako nije pronađeno tim bolje. Iz istih razloga opomena iz istih razloga ko i prije. molim. Gospođa odgovor sada, odgovor na pitanje, na repliku. Zdenko** Može. Hvala vam na pitanju. Nije pronađeno nekih nepravilnosti, mi surađujemo i sa cijenjenim međunarodnim organizacijama koje izvještavaju propisano tako da tu nemamo problema. Hvala lijepo g. potpredsjedniče. Ja bih također želila pohvaliti ovo izvješće, ali s obzirom da zapravo evo to se pokazalo iz ovih pitanja koja su zastupnici vam postavili odnosno replika dobro bi bilo da u sljedećem izvješću, a to se pokazalo također jučer kad smo mi imali odbor jer moj odbor kojim ja predsjedam je zainteresirano tijelo pa je zapravo ta usklađenost odnosno metodologija koja zahtijeva OECD sa izvješćem koje mi nekada ja moram priznati neki zastupnici ne razumiju, zato je problem ono koliko projekata se ostvarilo koliko ne. Međutim ja želim reći da je doista mi trebamo biti ponosni da je Hrvatska od zemlje primateljice postala stvarno respektabilna zemlja koja pomaže i slažem se s kolegom Stierom ja ne bi to nazvala razvojna pomoć nego doslovno razvojnu suradnju. Mi možemo doista biti ponosni kad gledamo i kad gledamo izvješće koje je staro recimo 10 ili …/Upadica Radin: Vrijeme./… 15 godina sa današnjim to je velika ogromna razlika i stvarno hvala lijepa na ovom izvještaju. Samo molim vas ako možete ovo ispraviti ili barem objasniti …/Upadica **Lucić, Zdenko** Hvala vam na pitanju. Znači vezano samo za terminologiju ko što sam odgovorio i zastupniku Stieru, znači terminologija je iz postojećeg zakona, novi zakon donosi novu terminologiju. Isto tako i metodologija koja je korištena danas svaka metodologija napreduje kroz vrijeme tako da vjerojatno će i u narednom vremenu OECD/DAC razviti i bolju metodologiju koja će biti i možda da hvala vam. **Radin, Furio (Nezavisni)** Hvala i vama, time smo završili sa replikama. Predstavnici odbora žele li nešto reći? Ne, znači otvaram raspravu, prvi je g. Domagoj Hajduković Klub zastupnika Socijaldemokrati. Izvolite. Hvala lijepo g. potpredsjedniče. Kolegice i kolege. Evo nastavno i na ono što sam rekla i u replici volio bih i da su naše državne institucije, a onda i Ured premijera malo reaktivnije kada ih se traži nešto ili moli pa makar i sa odbijenicom i to je neki odgovor. Dakle i dalje iako smo pomogli Siriji i ako pomažemo sirijskim izbjeglicama koje se nalaze u Egiptu iz ovog izvješća se ne vidi da smo im pomogli nakon samog potresa zbog humanitarnih potreba u samoj Siriji, tako da mislim tu taj dio nismo razriješili do kraja. Dakle, Turskoj smo pomagali, Siriji nismo mislim da smo trebali jer ti potresi sigurno nisu učinili ništa dobro ni za migracijske tijekove izvan same Sirije. Isto kao i pomoć u cjepivu Namibiji, koliko znam potreba je postojala, kontakti veleposlanstva i države jesu postojali. Zašto se na kraju nije doniralo, a imalo se određene količini također nije odgovoreno. No vratimo se izvješću. Dakle, kao i u prošlim godinama raspravljali smo o dvije vrste pomoći, to je multilateralna i bilateralna. Multilateralna nam je na neki način zadana kroz članstva u različitim multilateralnim organizacijama poput Ujedinjenim nacijama, Europskoj uniji, Vijeću Europe itd. i ona je u blagoj većini od 51% dakle ukupno dane pomoći otpada na ovu multilateralnu. Ono što nas najviše zanima naravno i o čemu možemo raspravljati i bilateralna pomoć. Razvidno je da je Ukrajini i ukrajinskim izbjeglicama dana velika pomoć i to je naravno razumljivo budući da je Ukrajina zemlja u ratu, no ono gdje barem po mom skromnom mišljenju, gdje Hrvatska puno više može pomoći je zapravo nakon zaustavljanja ratnih operacija, koje se nadamo da će biti uskoro naravno pobjedom i obranom ukrajinskog suvereniteta, a to je ekspertiza u mirnoj reintegraciji, u razminiravanju, u rehabilitaciji veterana itd. Neke od ovih pomoći već dajemo, dakle to je prije svega reklo bi se kao što je kolega Stier rekao razvojna suradnja međutim o tome treba razmišljati u budućnosti da će ta pomoć itekako biti potrebna. Dakle, ne mora sva biti financijska, neka može biti u ekspertizama, neka može biti u razmjeni iskustava. No ono što mi je upalo u oko su dvije zemlje koje nisu dobile nikakvu pomoć, a po meni je zaslužuju, a to su Moldova i Gruzija. Dakle Moldova također zemlja čiji je suverenitet kompromitiran. Vjerujem da će mirna reintegracija i naše znanje oko mirne reintegracije tu puno više moći pomoći u perspektivi koje dolaze, dakle u godinama koje dolaze. No, Moldova je također i kandidatkinja za tj. počet će pregovore više nije samo kandidatkinja za članstvo u Europskoj uniji tako da naša razvojna pomoć odnosno suradnja bi tu također bila dobro došla posebice u jačanju određenih institucija. koliko znam kontakti postoje. Postoje kontakti među našim parlamentima. Nadam se da ćemo surađivati i u tom smislu no to je financirano novcem Europske unije. Mi se trebamo usredotočiti na one ekspertize koje možemo dati, a s obzirom na tzv. transnistriju mislim da je možda ekspertize u mirnoj reintegraciji bi bile najpotrebnije. Postoje naravno i druge koje možemo u bilateralnim kontaktima sa samim Moldavcima do, do tih neuralgičnih točaka gdje bi pomoć trebala. I druga zemlja je Gruzija, također sada nadam se od prosinca i kandidatkinja za članstvo u EU gdje bi razvojna pomoć također bila dobrodošla posebno, opet uzimajući u obzir i neke naše ekspertize poput mirne reintegracije ali i druga razvojna suradnja koja bi bila dobro došla. Naravno i sasvim razumljivo je da smo koncentrirani na regiju i da isto kroz razvojnu suradnju želimo pomoći i Hrvatima koji žive izvan RH. Iz te Iz te perspektive bi svakako pozdravio i rad na Kosovu. Dakle i sa samom državom, dakle Republikom Kosovo ali i sa našom manjinom, dakle sa Janjevcima koje kako je ovdje bilo spomenuto, dakle vrlo ih je mali broj. Ono gdje bi se trebali definitivno više uključiti baš zbog malog broja Hrvata na Kosovu, jest njihovo obrazovanje, dostupnost udžbenika, obrazovanje na hrvatskom jeziku, dakle ne na nekim drugim sličnim jezicima već na hrvatskom i slično. Naravno Republici Kosovo apsolutno pozdravljam razvojnu razvojnu pomoć budući da je ona i potrebna. To je najmlađa, recimo to tako, uvjetno država u, na području zapadnog Balkana i potrebna je jačati i njihove kapacitete za danas sutra članstvo u Vijeću Europe, a onda na kraju naravno, nadamo se u perspektivi u Europskoj uniji. U Crnoj Gori dakle, također smo prisutni sa pomoći. Ja bih možda i uvjetovao neku našu razvojnu pomoć odnosno suradnju sa rješavanjem nekih otvorenih bilateralnih pitanja. Jučer smo otvorili izložbu o hrvatskom školskom brodu, jedrenjaku dakle Jadran. Možda bi bilo dobro uvjetovati daljnju pomoć, rješavanjem nekih otvorenih pitanja koja su brzo rješiva, dakle ne radi se o teritorijalnim sporovima i nerješivim graničnim pitanjima koje još uvijek imamo, ali povratak našeg jedrenjaka bi trebao biti bezbolan i za jednu i za drugu stranu. Naravno u Republici Sjevernoj Makedoniji smo također prisutni, prije svega na suradnji sa Ministarstvom unutarnjih poslova i u jačanju njihovih kapaciteta u borbi protiv migracija. To je izuzetno bitno zbog, postojeće tzv. balkanske rute rute migranata kao što smo imali prilike čuti jučer tijekom rasprave o migracijama. Bilo bi dobro razmisliti o sličnoj pomoći i ostalim državama regije koje su naravno za to zainteresirane. Vjerujem da neke na žalost nisu, isto iz razloga koje smo jučer spominjali no neke bi, neke bi svakako i bile. Razvojna pomoć je ono o čemu smo raspravljali i posljednji put prilikom dakle rasprave o sličnom izvješću, bi trebala biti i tzv. Hrvatski na čistom hrvatskom rečeno, soft power odnosno širenje utjecaja i širenje pozitivnog imagea Republike Hrvatske. Mislim da to u našoj regiji i možda i nije toliko bitno koliko bi bilo bitno fokusirano na neku širu regiju i na određene dijelove svijeta koje možemo smatrati od posebnog interesa za RH. Dati ću vam samo primjer u razmjenama studenata. Različitim stipendijama i slično, koliko je bivša država širila svoj utjecaj i ugled to bi naravno mogla i Hrvatska, opet u skladu sa svojim mogućnostima. Dakle, ne razgovaramo tu o zemljama koje sudjeluju već u erasmus plus u Europskoj uniji, u studiranju naše manjine, dakle Hrvata koji žive izvan RH dolaze studirati već ciljano i u određenim profesijama u određenim državama. To bi naravno moglo pomoći i nama u našem deficitu određenih zanimanja, da puno ciljanije, predanije i sustavnije, pristupamo zapravo rješavanju ovih problema. Humanitarna pomoć, nekoliko još riječi o tome. Dakle, osim što nisam zadovoljan jer nismo bili dovoljno reaktivni u određenim dijelovima, u drugim dijelovima smo bili reaktivni i dobri. Recimo pomoć Turskoj nakon potresa, to je, to je nešto što je realizirano brzo i prilično dobro. Dakle osim same materijalne pomoći i pomoć djelatnim osobljem koje je pomagalo u raščišćavanju odnosno traženju preživjelih i slično. Jasno je da recimo u sirijsku, arapsku republiku nismo mogli slati ljude, no opet ću reći mislim da smo mogli poslati barem pomoć. Naravno to smo barem donekle kompenzirali donatorskim, sudjelovanjem u donatorskim konferencijama odnosno općoj humanitarnoj pomoći danoj za zbrinjavanje izbjeglica u Što se tiče drugih, dozvolite mi samo da, da spomenem BIH naravno i pomoć nošenju sa, sa prirodnim katastrofama odnosno potresima naravno, našem susjedstvu trebamo u tom smislu biti najaktivniji kao i Pakistanu i Venezueli. Ono što bih rekao i o čemu također po meni trebamo razmišljati i kroz okvir bilateralne humanitarne pomoći je Jordan posebice u svjetlu i zadnjeg događanja na Bliskom istoku. Jordan je zemlja od nekih 4 milijuna stanovnika, možda više malo i otprilike isto tolikom izbjegličkom populacijom. Što iz Egipta, što iz Sirije, što iz Palestine, dakle ti brojevi se vjerujem povećavaju te će i njihove potrebe biti, biti puno veće. Zaključno bih rekao da bih volio da smo u nekim stvarima puno proaktivniji, manje, oklijevamo u davanju pomoći posebice u prostorima koji su pogođeni prirodnim ili drugim katastrofama. Dakle opet je primjer Sirija ali bilo ih je još. Volio bih da smo više strateški orijentirani kada razgovaramo o našoj multilateralnoj razvojnoj suradnji, dakle za širenje tzv. soft powera odnosno ugleda RH. Mislim da možemo tu još puno učiniti. Naravno pohvalio bih još na kraju pomoć koja se daje Hrvatima izvan RH, kao i ciljanoj razvojnoj pomoći koju dajemo prije svega u našoj regiji, a opet kažem volio bih da, da budemo možda malo koncentriraniji svrsishodni recimo to tako, dakle da razmišljamo o projektima koji dugoročno koriste i RH poput ovoga što radimo u Sjevernoj Makedoniji ali naravno i šire. Još bih se jedanputa osvrnuo na ovo što je rekao kolega Stier. Dakle, razgovarali smo o osnivanju agencije koja bi se bavila upravo ovakvom pomoći. Možda bi to omogućilo da budemo koncentriraniji, da imamo jasnu točku kojoj se trebamo obratiti u slučaju prijedloga ili inicijative za neku multilateralnu, bilateralnu suradnju i pomoć tim više što iz izvješća je razvidno da iako Ministarstvo vanjskih poslova je koordinator pomoći koja se daje u inozemstvo, nije uvijek izvršitelj. Dakle oni samo nam podnose izvješće, tu je i Ured za Hrvate izvan Hrvatske i mnoge druge institucije koje su involvirane. Prema tome mislim da bi bili puno efikasniji, usmjereniji, koncentriraniji, a sigurno bi to pomoglo i u našim ambicijama da se priključimo zadnjoj međunarodnoj organizaciji koju želimo, a to je OECD. U svakom slučaju Klub socijaldemokrata podržat će razvojno izvješće. Hvala vam lijepo. Hvala i vama. Gospodin …/Govornik se ne razumije./… smo jednu minutu jer imamo čast imati na galeriji učenice i učenike Srednje škole, hvala, Srednje škole iz Preloga sa svojim nastavnicima kojih ne vidim, ali sigurno ih ima. Hvala što ste s nama i dobrodošli.

za '22. službene razvojne pomoći RH inozemstvu. O izvješću koje je sukladno zakonu ali pravilima Odbora za razvojnu pomoć organizacije za gospodarsku suradnju pripremilo Ministarstvo vanjskih i europskih poslova koje i jeste zakonom određeno kao koordinacijsko tijelo za razvojnu suradnju i humanitarnu pomoć inozemstvu, tijelo zaduženo za izradu izvješća ukupnoj službenoj razvojnoj pomoći RH inozemstvu kako je to navedeno u '22. sudjelovalo 12 ministarstava, 2 državna ureda, 1 zavod, 9 županija, 4 općine, 1 grad i grad Zagreb. OECD, ponovit ću jeste krovna međunarodna organizacija koja utvrđuje metodologiju prikazivanja međunarodne razvojne suradnje i humanitarne pomoći, prikuplja i statistički obrađuje podatke na razini godine i kroz izvješće je vidljiv pregled ukupne međunarodne službene razvojne pomoći na globalnoj razini. Ukupna službena razvojna pomoć RH inozemstvu u 2022. godini iznosila 135,2 milijuna eura, što je za nekih 60-ak % više nego godinu ranije. Isto tako naglašavam da je strateški sukladno strateškom planu Ministarstva vanjskih poslova sektorski i Zemun …/Govornik se ne razumije./… prioriteti usklađeni s ciljevima vanjske politike RH te obavezama proizišlim iz brojnih međunarodnih ugovora i članstava u međunarodnim organizacijama. Isto tako politika službene razvojne pomoći RH inozemstvu jeste usklađena s politikom EU, sa regulativnom EU koja razvojnoj suradnji i humanitarnoj pomoći pomoći u svom vanjskom djelovanju daje veliki značaj. Službena razvojna pomoć RH inozemstvu u '22. prioritetno je usmjerena na tri sektorska područja obrazovanje, zdravlje, ljudska prava, afirmacija žarišta prava žena, djece i mladih, jačanje demokratskih institucija u zemljama primateljicama, mira, sigurnosti, humanitarnog razminiranja i kao treći sektorski prioritet potpora odgovornom gospodarskom razvoju. Kad govorimo o zemljopisnim prioritetima u 2022. godini uvažavajući vanjskopolitičku sigurnosnu, razvojnu i gospodarsku dimenziju jesu dakle jugoistok Europe sa naglaskom na BiH. Drugi zemljopisni prioritet je Istočna Europa s naglaskom na Ukrajinu iz poznatih razloga, dok treći zemljopisni prioritet jesu sve zemlje s popisa OECD-a. Na globalnoj razini u 2022. agresija Rusije na Ukrajinu dominantno je utjecala na iznose, obim pomoći, prioritete. EU je samo uspostavila oko 200 mjera pomoći Ukrajini, pa ističem 4 miliona izbjeglih Ukrajinaca zbrinuto je u zemljama članicama, nije nevažno niti 9 paketa sankcija kako bi se umanjile sposobnosti vođenja rata kao i značajna direktna financijska potpora Ukrajini od strane EU. Sve to je iziskivalo dodatna financijska sredstva tako da su 4 zemlje EU koje predvodi Njemačka dostigle preuzete obveze o potrebi izdvajanja 0,7% bruto nacionalnog dohotka za razvojnu suradnju i humanitarnu pomoć. Sve ostale zemlje izdvajanja idu prema gore pa i RH. Podsjetit ću da je sukladno izvješću za '21. taj udio RH bio 0,13, a sad je negdje oko 0,22%. Isto tako, dakle znamo da je sukladno potpisanim dokumentima dio zemalja EU koji je prije 2024. ušao u EU do 2030. ima obvezu dostići izdvajanje za službenu razvojnu pomoći i huma… 0,7% bruto nacionalnog dohotka, a sve ostale zemlje među kojima je Hrvatska koje su nakon 2004. ušle imaju obavezu dostići iznos od 0,33%. Važno je kazati da EU, pa i RH i pored enormnih potreba Ukrajine nastavljaju pružati značajnu pomoć i podršku svim ostalim partnerskim zemljama. Isto tako važno je podsjetiti da još u '22. godini značajna pomoć išla brojnim zemljama u borbi protiv Covida kroz donacije cjepiva. Kad govorimo o bilateralnoj pomoći u prvom zemljopisnom području nastavila se potpora razvitku i stabilnosti BiH na njenom putu prema EU integracijama kroz više od 40 programa, je poticat razvoj demokratskih institucija mira, stabilnosti, poticanje razvoja gospodarstva, lokalne infrastrukture, energetske učinkovitosti zaštite okoliša, obrazovanja, zdravlja, zaštite ljudskih prava, osnaživanje i zaštite prava žena, djece i mladih. Dakle, u ovom zemljopisnom sektoru s oko 8 miliona i 600 tisuća eura BiH je na vrhu liste po dodijeljenim pomoć Hrvatima BiH je sadržajnija, veća i to se najbolje vidi iz Izvješća o izvršenju Deklaracije o položaju hrvatskog naroda u BIH, o izvršenju Zakona o položaju hrvatskog naroda izvan RH, a ovdje su programi, projekti i sredstva koja su po važećoj metodologiji OECD-a mogla, mogla ući u ovo izvješće. Brojni programi koji su navedeni provodi Ministarstvo regionalnog razvoja, Ministarstvo poljoprivrede, Ministarstvo zdravlja, zdravstva, Ministarstvo obrazovanja, zatim Ministarstvo vanjskih i europskih poslova, tu je Ministarstvo gospodarstva, dva državna ureda odnosno sada državni ured i onaj dio ured za stambeno zbrinjavanje koji je u sastavu nadležnog ministarstva.

hrvatskoj zajednici u Crnoj Gori, u Srbiji kroz Ministarstvo regionalnog razvoja i EU fondova 20 programa prije svega iz sfere obrazovanja, društvene infrastrukture, kroz državni ured različiti vidovi pomoći hrvatskoj zajednici u Srbiji. Već se pričalo o pomoći Republici Kosovo, dakle u sjever, tako u Sjevernoj Makedoniji gdje imamo suradnju Hrvatske banke za obnovu i razvoj, imamo suradnju HNB-a kroz transfere znanja i iskustva, ali i MUP-a. I to je ključno kad se tiče bilateralne pomoći. Kad se tiče multilateralne službene razvojne pomoći, dakle o ovome se i prošle godine puno pričalo, kritiziralo zašto su, a ovaj dio gotovo polovica ukupne službene razvojne pomoći RH, dakle dakle negdje oko 50% ide na multilateralnu pomoć, a to je u biti članstvo u različitim organizacijama u sustavu UN-a kao i u drugim međunarodnim organizacijama, agencijama temeljem obveza proisteklih iz članstva a po kriteriju OECD-a prikazuju se kao službena razvojna pomoć. Dakle, to rade i sve ostale zemlje, pa to radi i Republika Hrvatska. Radi se o tridesetak tih organizacija kojih je Republika Hrvatska članica. Što se tiče humanitarne pomoći, dakle ja ću ponoviti što je navedeno u izvješću Republika Hrvatska je sudjelovala u brojnim humanitarnim aktivnostima, pa i pri zemljotresu u BiH. Direktna pomoć općini Stolac. Isto tako, podržavam evo i stajalište kolege koji je prije mene govorio o potrebi bržeg, značajnijeg interveniranja u slučaju prirodnih katastrofa kojih je na žalost u svijetu sve više, ali i ratnih događanja koji ostavljaju značajne značajne posljedice na lokalno stanovništvo. Dakako, dakle da je dio, veći dio pomoći Ukrajina je na prvom mjestu po ukupnoj pomoći, službenoj razvojnoj pomoći Republike Hrvatske. Vjerujemo da će se to i nastaviti u suradnji, u suglasju sa EU. Dakle, u ovom izvješću nije navedena vojna pomoć koja je isto tako značajna, koju smo iz nekih drugih izvješća imali priliku vidjeti. Kroz humanitarnu pomoć sudjelovalo je 10 ministarstava, 2 banke, 7 jedinica lokalne i regionalne samouprave, grad Zagreb. Dakle, ponovit ću najveći primatelji humanitarne pomoći jeste Ukrajina, pa nakon toga BiH.Evo već je spomenuto da BiH.Evo već je spomenuto da je Republika Hrvatska pokrenula izmjene nacionalnog zakonodavstva koje bi trebale omogućiti većem broju tijela državne uprave pokretanje prijedloga o pružanju pomoći sukladno svojim nadležnosti koje dosadašnjim zakonom nisu predviđene, a proističu iz obaveze članstva Republike Hrvatske u EU sve to s ciljem uspostave učinkovitijeg sustava. Isto tako evo kao predstavnik Hrvata u BiH radujemo se svakom uspjehu Republike Hrvatske, pa i gospodarskom jačanju, rastu BDP-a, kreditnom rejtingu i slično. Samo ekonomski snažna i međunarodno priznata i uvažavana Republika Hrvatska može pomoći svom narodu u BiH, svom narodu u Crnoj Gori, Srbiji ili bilo gdje na drugim područjima kako u Europi, tako i diljem svijeta ali može čim prije negdje tridesete, dakle čim prije dostići onaj zadati iznos od 0,33% bruto nacionalnog dohotka izdvajanja za ovaj vid pomoći. Zahvaljujem.

Zahvaljujem predsjedavajući, uvaženi državni tajniče. Dakle, poštovane kolegice i kolege pred nama je eto Izvješće o razvojnoj pomoći za prošlu godinu. Drago nam je da se ovo izvješće u nekim stvarima ipak dosta razlikuje od izvješća za prethodne dvije godine, ali nam je žao da vidimo da neke stvari ipak nisu promijenjene i što je vidljivo da neki problemi zahtijevaju sistemsku promjenu u pristupu. No, krenimo ipak redom. Prije svega, ovo izvješće je prvo u posljednjih nekoliko godina koje na naše stolove stiže blagovremeno, odnosno bez da smo ga morali čekati nekoliko godina i bez da se kiselilo na dnevnom redu Sabora. Razlog za to je jasan. Ove godine se doista imamo i imate čime pohvaliti. Jedna od glavnih zamjerki našeg kluba prethodnih godina bio je omjer bilateralne i multilateralne pomoći. Prethodnih godina skoro 80% sredstava otpadalo je na multilateralu, oprostite a u praksi najveći dio na članarine u međunarodnim organizacijama što način knjiženja i dozvoljava. Inače način knjiženja je još jedna od naših dugogodišnjih zamjerki, a o tome ovaj put ne moramo u širini. Tu je sve poznato, znamo i mi, znate i vi da su to ipak računovodstveni trikovi. U praksi tek mali dio sredstava u rubrici multilaterale usmjeravanje na pozitivne i uistinu korisne stvari poput Fonda za zapadni Balkan ili humanitarne organizacije. Ove godine vidljiv je ogroman i pozitivan pomak u omjeru multilaterale i bilateralne pomoći. Oprostite, imam puno problema sa tim riječima. Dakle, bilateralne pomoći i suradnje otprilike je sada pola pola. Jasno nam je da je naravno taj ogroman skok vezan za rat u Ukrajini, ali neovisno o tome ovo pozdravljamo i nadamo se da će omjer i u budućnosti ostati ovakav. Skoka ne bi bilo bez povećanja ukupnih sredstava i to isto tako pozdravljamo. U 2021. izdvojili smo nešto manje od 83 milijuna eura, a u 2022. godini malo više od 135 milijuna. To je porast od skoro 62% i pohvaljujemo, za to smo se i godinama i mi zalagali. Razvojna pomoć i suradnja ne mogu i ne smiju biti samo mrtvo slovo na papiru. I trikovi da se zadovolji računovodstvena forma kako bismo mogli reći da izdvajamo 0,33% ili 0,7% proračuna koliko smo i obećali. Mora se zaista željeti pomoći nekome i mora se izdvojiti novce za to. I zaista možemo pohvaliti što su razvojna pomoć i suradnja sa Ukrajinom slijedile točno one linije koje je naš klub i klub SDP-a ocrtao u zaključku o sudjelovanju u misiji vojne pomoći Ukrajini koju ste vi kao većina odbili. Nama je i dalje žao što ste to odbili, ne mislimo zbog toga kao vi da ste bili na krivoj strani povijesti, samo ste bili na krivoj strani sabornice jer je bilo važnije što kaže vaš vođa. Tada ste nas napadali, napadate nas i danas, ali se istovremeno hvalite upravo time što smo mi predlagali zaključkom koji ste vi odbili, možete se vidjeti u Le Mondu neki dan. Zapravo, vaš najveći problem je što se vama dobre stvari dogode slučajno, a ne zato što ste željeli, vama se omjer bilateralne i multilateralne pomoći poboljša slučajno zato što je poanta bila naravno pomoć Ukrajini. Ukrajini nedvojbeno treba pomoći, tu nema nikakve dvojbe, ali niste vi planirali pomagati ratom pogođenim područjima nego se rat u Ukrajini nažalost dogodio, u Ukrajini Hrvatskoj bliskoj, a premijeru Plenkoviću vrlo miloj zemlji. Sad koliko bi Hrvatska pod HDZ-om izdvajala i bila angažirala da se rat slučajno dogodio u nekoj zemlji u kojoj Andrej Plenković nije radio kao eurozastupnik, pa sada ima i može na tome graditi neku svoju karijernu priču, to naravno ostaje za vidjeti ili za samo pretpostaviti bolje rečeno. zaključimo, dobro djelo jest dobro djelo neovisno o tome koji motivi stoje u pozadini. Izdvojili smo 26 milijuna eura za zbrinjavanje izbjeglica i prognanika iz Ukrajina i to jest dobra stvar. Manje dobra stvar je da u suradnji i financiranju organizacija civilnog društva u BiH opet kao i dosada iz godine u godinu velika većina novaca odlazi crkvi i to uglavnom jednoj te istoj i njoj bliskim organizacijama. nikome ovdje nije palo na pamet ni reći ni odlučiti okej ovo su već 3.g. za redom da su ovi dobili puno novaca od nas, pa naći ćemo valjda i nekoga tko radi dobar posao, a još ih nismo financirali. Jer kada to radite na ovaj način to naime nije financiranje organizacija civilnog društva, to je financiranje crkve. Osim toga to u biti ulazi u širi problem, vi naime ne pomažete BiH u cjelini nego samo Hrvatima Hrvatima u BiH. U tome nema ništa loše, ali onda to isto ne bi trebalo knjižiti kroz ovo izvješće i to bi u proračunu RH trebalo biti vidljivo i zabilježeno kao posebna kategorija,

politika prema HDZ-u BiH. Vi ćete tvrditi da pomažete Hrvatima u BiH, ali koliko ste zapravo uspješni u tom pomaganju govori i činjenica da Hrvati iz BiH i dalje odlaze i to u velikim brojevima. I džaba ste vi plaćali obnove župnih crkvi ako za 10., 15. ili 20.g. u tim zajednicama ne bude bilo nikoga tko će u nedjelju ujutro ići na tu misu. Možda bi bilo drugačije da manje dajete crkvi, a nešto više svjetovnim organizacijama, a to vam je naš prijedlog. Na kraju želim reći nešto o tome kako i dalje uspijevate ne iskoristiti ova sredstva za rješavanje problema plastičnog otpada koji dolazi iz Albanije. Mi smo ga prošle godine predložili, zaključak kojim se obvezuje Vladu da taj problem riješi kroz instrumente upravo razvojne pomoći i suradnje, međutim vi ste naravno naravno taj zaključak po običaju odbili. Nadali smo se da ćete shvatiti kako na taj način rješavamo nešto važno, pa da ćete po svom ustaljenom običaju potiho to i napraviti kao što smo vam rekli samo bez da nama odate priznanje i zaslugu za to, ali ovaj put niste tako napravili, valjda je ipak bilo važnije financirati crkvene udruge koje vode članice i članovi HDZ-a BiH nego pomoći Albaniji da riješi problem plastičnog otpada kako taj isti otpad ne bi završio u našem moru i na našim plažama. Mi ćemo naš zaključak predložiti opet, možda ga ovaj put nećete odbiti mada iskustvo nas uči da će odbijanje biti kontinuirano, ali prioriteti se moraju znati jer jednog dana kada odete s vlasti, nadamo se uskoro, onda ćemo zajednički pokazati kako se instrumente razvojne pomoći treba zapravo i koristiti. Ima tu još apsurda, ja ću ponoviti ponovno činjenicu i podatak iz dokumenta koji je pred nama, da je iznos utrošen na razvoj demokratskih institucija i prijenos znanja odnosno tehničku pomoć u pristupanju EU bio 22,5 tisuće eura, a iznos utrošen na plaće djelatnika u Službi za prijenos znanja u Ministarstvu vanjskih i europskih poslova 117,3 i kao što sam rekla skuplja pita od tepsije, odgovor g. državnog tajnika za nas nije zadovoljavajući jer samo kaže „nije tako“ ali niste na to, to niste ni na koji način argumentirali. Jasno je da ove instrumente se ne koristi sustavno nego prigodno i zapravo nema stvarne evaluacije učinaka, nejasno je što se postiže u većini slučajeva, gdje je tu dodana vrijednost za Hrvatska, gdje je tu soft power i vidljivost za našu zemlju jer mi nismo ništa utjecajniji u zemljama u susjedstvu nego što smo bili, a samo u zadnje 3.g. koliko raspravljamo o ovim izvješćima u ovom sazivu sabora dalo se jako puno ozbiljnih novaca za te stvari. Koji je učinak?

Zahvaljujem g. potpredsjedniče. Prve stranice ovog izvješća govore o institucionalnom okviru službene razvojne pomoći RH. Službenici MVEP-a koji izrađuju ovo izvješće svake godine traže drugačije formulacije da napišu isto, nekad uspiju, nekad ne, pa tako da imamo neke nijanse koje nisu bitne u tom prvom poglavlju, ali je dobro s vremena na vrijeme, a mislim da je to recimo izvješće za 2022.g. koje raspravljamo u 9. mjesecu 2023.g. da i taj dio malo osvijestimo. Zašto? Zato što smo u zadnjih godinu dana imali ustvari barem dva slučaja gdje je postojala značajna razlika između Ustavom ovlaštenih su kreatora vanjske politike u pozicioniranju RH po određenim bitnim pitanjima. Prvo, Zakon o razvojnoj suradnji i humanitarnoj pomoći inozemstvu donesen je 2008.g., na na stranicama HS-a može se naći niz izvještaja o provedbi dakle službene razvojne pomoći RH u različitim godinama, neke stvari su slične, neke nisu. provedba definiranih ciljeva međunarodne razvojne suradnje i humanitarne pomoći naglašava se da je instrument vanjskopolitičkog djelovanja, a da su sektorski i zemljopisni prioriteti usklađeni, citiram „sa strateškim ciljevima vanjske politike, komparativnim specifičnostima na području najboljih praksi iskustava RH primjenjivih primjenjivih na području međunarodne razvojne suradnje te obveza i preporuka proizašlih iz ključnih međunarodnih dokumenata.“, dakle strateški ciljevi vanjske politike. Vrlo se teško iz izvještaja koje smo slušali u HS-u i imali priliku o njima raspravljati i onome što tamo piše su se mogli zaključiti koji su strateški ciljevi vanjske politike. Ali kad govorimo o strateškim ciljevima vanjske politike onda je sada legitimno pitanje postaviti jesu li oni usklađeni sa onim s … Ustavom trebaju biti usklađene, to je predsjednik Republike. To je postala tema u zadnjih godinu dana malo veća, jedna je bila slučaj glasanja oko Ukrajine gdje su neki bili na pravoj, neki na krivoj strani nečega. lako, vrlo se lako nabacivati ovim formulacijama kriva i prava strana povijesti ili sadašnjosti ili bilo što drugo, a drugo je ovo zadnje glasanje u Generalnoj skupštini oko Rezolucije o primirju u Gazi. Dakle, očito je da ćemo sada malo morat više pažnje posvećivati i Ustavu jer je to nekako sve išlo onako mimo, dakle slučajno. E sada koji su prioriteti službene razvojne pomoći, citiram „projekti obrazovanja, zdravlja, osnaživanja ljudskih prava, zaštite i afirmacije prava žena, djece i mladih“, ni to se baš ne vidi iz ovih izvještaja, „područje mira, sigurnosti i razvoja te potpora jačanju demokratskih institucija uključujući promicanje hrvatskih specifičnih iskustava iz ratna i poslijeratne stabilizacije s posebnim naglaskom na humanitarno razminiranje“, tu postoji dakle jedan veći iznos koji je išao na protuminsko djelovanje posebno za Ukrajinu, „drugi je sektorski prioritet, a treći sektorski prioritet usmjerava službenu razvojnu pomoć na aktivnost potpore odgovornom gospodarskom razvoju“. Ovaj pasus se inače ponavlja iz godine u godinu sa više ili manje drugačijim jezičnim prioritetima. Nadalje, „zemljopisni prioriteti uvažavaju vanjskopolitičku, sigurnosnu, razvojnu i gospodarsku dimenziju“ štagod to značilo „te primarno usmjeravanje aktivnosti na području Jugoistočne Europe“, prošle je godine inače pisalo i BiH kao programsku državu, ove godine to ne piše. „Drugi zemljopisni prioritet usmjerava službenu razvojnu pomoć prema europskom istočnom i južnom susjedstvu s naglaskom na pomoć Ukrajini, dok treći zemljopisni prioritet obuhvaća sve ostale države u razvoju na popisu OECD/DAC“, štogod to značilo, piše ispod šta znači nema prva stvar na koju ćemo ubuduće inzistirati jeste da se kad već dokument reflektira značajne strateške vanjskopolitičke ciljeve da se u njega uključi i onaj koji po Ustavu također sudjeluje u kreiranju vanjske politike pa bi valjda nešto imao reći i o strateškim vanjskopolitičkim ciljevima. I zbog toga nismo još odlučili hoćemo li podržati ovo izvješće kao jedna vrsta prosvjeda na sustavnom kršenje Ustava u definiranju vanjskopolitičkih poteza, ciljeva itd. koje se prema riječima predsjednika Vlade RH izrečene u izbornoj noć onoj 2020. u siječnju siječnju se svelo pod formulaciju tzv. tvrde kohabitacije. Što se tiče pozitivnoga u ovom izvješću, mogu se pridružiti onome što je rekla kolegica Raukar. Što se tiče kritika bio bi nešto blaži u dijelu koji se ustvari ne bi ih uopće izrekao koji se tiču načina na koji se pomaže Hrvatima i institucijama hrvatskog hrvatskog naroda u BiH, dakle neovisno o tome gdje se knjiže ili kako bi jedan političar prije reko, nije bitno je li mačka crna ili bijela nego da lovi miševe, smatramo da je u ovoj situaciji i u ovome trenutku takva pomoć dobrodošla. A ako postoje dakle saznanja, sumnje da se pomoć nenamjenski troši, ono što je između ostalog pitala kolegica Nađ to je drugo pitanje, ali onda ne bi tu trebali, trebala BiH biti izdvojena od svih drugih država koje primaju našu pomoć i gledati jel se tamo nešto namjenski ili nenamjenski Ono što treba naglasiti i ono što je zanimljivije su dakle konkretni projekti u našem, u našem susjedstvu. Dakle prvenstveno što se tiče Crne Gore to je projekt realizacije sigurne turističke destinacije u obliku tehničke pomoći i prijenosa znanja. Ali u Crnoj Gori se nešto i to bitno promijenilo u odnosu na zadnjih dvije, tri godine tako da bi trebalo u stvari u strateški vanjsko politički cilj, kako se to sada voli napisati, vidjeti ide li Crna Gora i dalje u onom smjeru u kojem je išla za vrijeme vlasti Mile Đukanovića. Ne mislim pri tome na aluzije na korupciju i ostalo nego na ovaj vanjsko politički, vanjsko politički smjer, odnos prema susjedstvu. Prvenstveno prema dakle Srbiji, prema Rusiji, ulasku u NATO jer osoba koja je došla na čelo crnogorskog parlamenta u ovom trenutku je sve samo ne netko tko je bio prozapadni, proNATO proEU političar. Prema tome tu treba, treba otvoriti, ajde nećemo reć četvera ali da barem ova da drugo oko kako ih vole nazvati bude malo više posvećeno tom dijelu. Što se tiče Republike Srbije, dakle 20 projekata je financirano, najčešće dakle je bila u području kulture prvenstveno s ciljem zaštite kulturne baštine i obrazovanja i prvenstveno Hrvatima i hrvatskim zajednicama u Srbiji. Također izdvojio bi i projekt u Makedoniji, u sjevernoj Makedoniji, a to je prvi se tiče projekt MUP-a s ciljem suzbijanja nezakonitih migracija temeljem međuvladina sporazuma o policijskoj suradnji, a tiče se dakle zapadno balkanske rute i tu je dakle 6 policijskih službenika u 13 kontingenata. To Makedoniji svakako može pomoć, e al za ovaj drugi nisam siguran koliko joj može pomoć. Dakle pružanjem tehničke pomoći Narodnoj banci Republike Sjeverne Makedonije, Hrvatska narodna banka nastavila je s jačanjem administrativnih kapaciteta. To kako Hrvatska narodna banka radi u Hrvatskoj, bilo bi bolje Makedoncima da ništa ne radi u Makedoniji pa evo to je skromna, skromna poruka kolegama iz Makedonije da oni otvore sva četiri oči što se tiče pomoći, pomoći HNB-a. Da zaključim vrijeme je da se malo ozbiljnije pozabavimo eklatantnim kršenjima Ustava koje se tiču provodbe hrvatske vanjske politike. Vrijeme je da Ustavni sud o tome napiše izvješće. Ne postoji bolji, jasniji i čišći primjer kada Ustavni sud treba postupiti po Ustavnom zakonu u Ustavnom sudu da se ovoga, napiše izvješće o uočenim uočenim pojavama neustavnosti u provođenju vanjske politike, a što se tiče djece na galeriji možda gospodine potpredsjedniče nije dobro da budu s ove strane jer gledaju samo na stranu gdje su HDZ-ovci, to može ostavit trajne posljedice jer su djeca, ovoga

Zahvaljujem. Nek vam to bude dužnost i čast i slijedećih 20 godina što se mene tiče gospodine Imamo kao što je najavio za sada, ovaj gospodin Bauk na svoj način, imamo ovaj učenike i učenice i nastavno osoblje Osnovne škole Antun Mihanović iz Slavonskog Broda u dvije grupe, ovo je tek prva grupa. Dignite se molim vas da vas možemo pozdraviti. …/Pljesak./… Dobrodošli i hvala što ste s nama. I čekat ćemo drugu grupu. Hvala vam lijepa. Idemo dalje, povreda Poslovnika gospodin Nevenko Barbarić. **Barbarić, Nevenko (HDZ)** Zahvaljujem potpredsjedniče. Danas raspravljamo o izvješću Ministarstva vanjskih poslova Vladi odnosno saboru koje je pripremilo Ministarstvo vanjskih poslova, dakle u zakonu nigdje se ne uvažećem novom prijedlogu nigdje se ne spominje predsjednik Republike niti usklađivanje. Dakle nema kršenja Ustava, a kad se tiče efekata pomoći, kad se tiče BIH za neinteres, strateški interes RH dobrosusjedski odnosi s BIH,

Gospodin, sad imamo jednu pojedinačnu raspravu gospodina Davora Ive Stiera. **Stier, Davor Ivo (HDZ)** Hvala gospodine potpredsjedniče, kolegice i kolege. rečenica iz izlaganja klubova s obzirom da nema replika, a nisam htio zlorabiti Poslovnik, onda sam mislio da je možda bolje da imam pojedinačnu raspravu pa eventualno možemo i na taj način, ako treba i polemizirati. Ali već kad sam onda i sa pojedinačnom raspravom, onda bi se osvrnuo i na neke stvari što u onoj prvoj replici nisam stigao spomenuti, a mislim da su ipak važne. Jedno je ovaj kontekst koji je drugo poglavlje ili druga točka u ovom izvješću. Uglavnom se tiče europske razvojne suradnje. Znamo da je EU svjetski lider što se tiče razvojne suradnje ali nije uvijek to vidljivo. Upravo zbog toga što nekada se u, u taj postotak koji sada iznosi 43% globalne, na globalnoj razini, nekad je bio oko 50% ako se dobro sjećam, prema tome drugi čimbenici čimbenici globalni očito se uključuju što je u redu. Međutim ponekada i djelovanje država članica isključivo nacionalno u tom okviru EU kao takva možda gubi vidljivost. Jedan način na koji se može to pomiriti da ostane i nacionalno vidljivo, ali da se i ovaj kontekst EU također istakne je ovaj koncept Tima Europe i mislim da je to nešto što ova komisija jako promovira i što Hrvatskoj zapravo i odgovara jer mi nekada sa našim vrlo ograničenim financijskim okvirima ne možemo sami možda sudjelovati u nekom projektu, ali zajedno sa drugim državama članicama, ali pod hrvatskom zastavom možemo biti prisutni i na taj način isto imati i taj vid našeg vanjskog djelovanja da bude vidljiviji. Stoga taj tim, taj koncept Tima Europe dakle mislim da treba i dalje razvijati. U tom kontekstu je ova strategija Global Gateway koji je možda je tu i EU iskreno rečeno malo i zakasnila, djelom je i odgovor na Belt and Road initiative Chine gdje smo vidjeli da taj što nazivamo globalni jug polako poprima ne samo suradnju razvija sa Kinom nego i određena vanjskopolitička stajališta koja se onda udaljuju od onoga što bi bilo u interesu EU, to se može vidjeti i po nekim glasanjima npr. na Općoj skupštini UN-a ne samo ovo zadnje što je spomenuo kolega Bauk, ali kad je bilo i pitanje Ukrajine i kad je bilo pitanje sankcija Rusije se moglo u tom kontekstu isto to vidjeti. Stoga evo u tom vidu mislim da je dobro što se u ovom izvješću i taj segment spomenuo i elaborirao. E sada idem na neke druge točke. Spomenuto je da Hrvatska nekim trikovima pokušava doći do 0,33% BND-a odnosno mislim da je krivo rečeno proračuna, nije proračuna nego bruto nacionalnog dohotka, dakle to je jedan puno sveobuhvatljiviji koncept. Hrvatska kao nova članica od nje se očekuje da do 2030. dođe u izdvajanju za razvojnu suradnju do 0,33% bruto nacionalnog dohotka dok za starije članice to je 0,7, to će biti za Hrvatsku tek u nekim kasnijim godinama, dobro je što su manje-više svi klubovi priznali ili, ili pozdravili ovaj stvarno značajan napredak u izdvajanju sredstava za razvoju suradnju. Dakle, povećanje od 61,28% do jednog proračuna od 2 milijuna eura doista jest značajan i dobro je da se to spomene. Ono što je bila moja opservacija tijekom one prve replike državnom tajniku je da u upravljanju s takvim već proračunom koji, koji je značajan mislim da bi bilo dobro razmisliti i zato sam htio ohrabriti i Ministarstvo vanjskih i europskih poslova i općenito izvršnu vlast da ide u smjeru osnivanja posebne agencije za razvoj jednu hrvatsku agenciju za razvoj koja bi onda čini mi se imala i puno veću vidljivost i možda i učinkovitije, još dodatno učinkovitije razvijala našu politiku razvojne suradnje. Bilo je nekoliko isto tako opservacija oko uključivanja vjerskih zajednica ili institucija koje imaju određeni vjerski predznak u razvojnoj pomoći ili u, u razvojnoj Mislim da ne bi trebali na taj način raspravljati i diskriminirati. Nisam shvatio da bi ta rasprava bila diskriminirajuća kao takva, ali je davala neke obrise kao distinkcije između projekata razvojne suradnje ili humanitarne pomoći koje bi izvele određene organizacije koje pripadaju vjerskim zajednicama tipa Caritasa, tipa možda Dikonia, protestantskih crkava u Europi i onih koji su sekularnog karaktera. Dosta sam razgovaramo sa kolegama npr. u njemačkom ministarstvu za razvojnu suradnju i u njihovoj strategiji oni su izbrisali tu distinkciju, išli su baš u tom smjeru jer su išli gledati tko ima najbolje mogućnosti da pomogne ljudima koji su u potrebi bez obzira da li su to vjerske organizacije, da li su to sekularne nego se gledalo zapravo kako postići najbolji efekt. bi trebali više u tom kontekstu raspravljati. A što se tiče same Hrvatske razvojne suradnje i humanitarne pomoći u ovom izvješću vidi se da itekako se financiraju i druge organizacije poput Crvenog križa, poput Crvenog polumjeseca u slučaju npr. Pakistana koji je ovdje naveden, dakle ima tu doista jedan sveobuhvatni i inkluzivni pristup. Što se tiče strateških ciljeva i o tome se nešto u raspravi dosada spomenulo. Mislim da je vidljivo iz ovoga, iz projekata pa i iz konkretnog financiranja da su ti prioriteti naše vanjske politike isto tako ovdje u ovom izvješću i u našoj politici razvojne suradnje obuhvaćeni. Dakle, nikoga ne čudi vidjeti da je BiH među našim prioritetima vanjske politike gdje postoji potpuno suglasje ja bih rekao i sukreatora vanjske politike oko toga da nam je to prioritet i to se vidi u ovom izvješću i oko financiranja konkretnih projekata kako razvojne suradnje tako i kad treba naravno i humanitarne pomoći. Pitanje Ukrajine isto tako je više nego prepoznatljivo i pomoć Ukrajini više nego prepoznatljiva u ovom izvješću, a što se tiče ovog upita što je DAC OECD, dakle DAC je unutar OECD-a, unutar te organizacije gdje mi želimo postati punopravni članovi, baš to radno tijelo koje se bavi sa razvojnom suradnjom. Dakle, najrazvijenije ekonomije svijeta shvaćaju da to bogatstvo koje imaju nije dobro da isključivo bude na jedan sebičan način koncipiran nego shvaćaju da je potrebno, da je suradnje dakle da se postignu 17 ciljeva održivog razvoja koje UN na Općoj skupštini su odobrili za ovo razdoblje do 2030. godine i onda to kroz to radno tijelo oni mjere. E sad zadnju minutu oko naših rasprava o tome kakav je odnos sukreatora, kakav je okvir koji nam daje Ustav, koji nam daje zakon. Imam dosta iskustva bio sam i na pozicijama savjetnika, predsjednika, predsjednice Vlade, surađivao sam sa predsjednicima Republike, bio sam i ministar vanjskih poslova. imao to neko iskustvo i vidio sam kakva je ta suradnja bila u različitim vremenskim periodima. Ona nikad nije bila savršena, ali mogu reći da iz tog iskustva ne vidim u ovom izvješću i ovom načinu izvješćivanja ništa što nije bolo i prije toga na isti način učinjeno. mislim da je nepravedno optuživati ljude koji su ovo pripremali ili općenito Ministarstvo vanjskih i europskih poslova zbog ovog izvješća. Mi možemo raspravljati kako unaprijediti tu suradnju. To će se možda i dogoditi kad se donese Zakon o vanjskim poslovima, ima tu nekih možda inicijativa, ali sasvim sigurno to nije mjesto po mom sudu da se raspravlja u okviru ove današnje rasprave o ovom izvješću o razvojnoj suradnji. Hvala. replika. **Marić, Andreja (SDP)** Hvala lijepa. Poštovani kolega Stier malo bi se fokusirala na pomoć BiH obzirom da me malo i srce tamo vuče jer mi je suprug od tamo, pa sam uvijek tu dosta uključena kad je rasprava na ovu temu. Kad je kolegica pitala da li je bilo kakvih nepravilnosti kolega se odmah digao, jel' povreda Poslovnika. Mislim nije loše da čisto pitamo kako se troši novac, dal' ima dovoljno transparentnosti, evaluacije, pomoći. Znači mene veseli svaka pomoć koja ide i za kulturu i znanost, zdravstvo, za ranjive skupine. Stvarno sam si izvadila sve što je god bilo dano za BiH. Međutim, ja sam evo postavila pitanje i prošle godine pa mi nije, odnosno prošli puta nije mi se znalo odgovoriti uvijek ide za bolnicu u Mostaru 40 milijuna kuna. Ja postavim zastupničko pitanje, odgovara mi Ministarstvo zdravstva. Znači tražim detaljnu specifikaciju ali ne dobijem detaljnu specifikaciju.

iz proračuna, dakle to je novac naših hrvatskih građana da se vodi računa kako su oni potrošeni. Zato imamo i posebna tijela koja rade reviziju, imamo ih na nacionalnoj razini, imamo i na europskoj razini. Evo jučer smo jednu članicu Revizorskog suda EU imali ovdje u Hrvatskom saboru kolegicu Maletić koja nam je dala izvješće kako se to radi na razini europskih institucija. Dio razvojne suradnje i projekata je isto tako institucionalna pomoć određenim institucijama. Dakle, nije isključivo sve projektno. Vi možete dati i državama na primjer potporu za proračun bez da ide specifikacija, možete dati određenim institucijama po određenim kriterijima, ali sve jest podložno reviziji. Mislim da s te strane naravno da revizorska tijela moraju imati uvid, imaju uvid i zato daju svoja izvješća i ovdje u Hrvatskom saboru. **Radin, Furio (Nezavisni)** Hvala lijepa. Domagoj pričekajte trenutak molim vas. Jako mi je drago da su sa nama učenice i učenici osnovne škole Antun Mihanović druga grupa iz Slavonskoga Broda. Imamo sreću što sa nama nije i kolega Bauk jer bih ga morao podsjetiti na UNICEF-ove odredbe o tome kako se obraćamo, kako se moramo obraćati malodobnoj osobama kada se radi o politici. Hvala vam lijepa što ste sa nama i volimo vas!

hvala lijepo kolega Stier. Kolega Bauk je započeo tu temu, ne mogu ne dotaknuti se i zapravo malo polemizirati o tome sa vama a to je jasnije normiranje što to znači sukreatori vanjske politike. Do sad je to funkcioniralo rekli ste iz vašeg iskustva nekad bolje, nekad lošije. No u zadnje vrijeme, zadnjih par godina evo i prilikom glasanja o Ukrajini, ali i nekim drugim stvarima zapravo se pokazalo da bi jasnija normatizacija, odnosno jasnije pojašnjenje i definicija što znači sukreiranje vanjske politike i nama puno pomoglo i možda ne bi imali ovakav problem kakav imamo sa imenovanjem šefova misija, odnosno narodski rečeno veleposlanika odnosno veleposlanica. Ne bi imali čitav niz drugih otvorenih problema, jer uvijek kada vam se neka odluka ne slaže ili kad imate neki problem možete polemizirati da se ne slijedi princip sukreiranja vanjske politike i o tome trebamo razmišljati, pa čak i u ovom kontekstu. Ivo (HDZ)** Hvala vam puno poštovani kolega. Ima različitih naravno mogućnosti koje se i putem zakona mogu precizirati, hajmo reći neko drugo područje, bilo je pitanje obrane nekada kad smo ulazili u NATO isto tako je bilo različitih koncepata. Jedno rješenje je bilo osnivanje u zakonu Vijeća obrane, pa se na taj način potaklo jednog i drugog čimbenika ustavnog da surađuju po tom pitanju. Može se i na tom tragu razmišljati. Ne mora se, može biti i neformalno, može se institucionalizirati poput toga, ali ono što naravno ne može se izostaviti je to da uvijek je potrebno dvoje za tango. Prema tome, ne može se samo s jedne strane poput kao što je kolega Bauk napravio otvoriti ovo pitanje, a ne sagledati možda i širi kontekst zašto je do ove situacije došlo sad ne ulazeći u to pitanje mislim da dobra volja je tu uvijek potrebna ne samo…/Upadica Radin: Hvala./…na jednu stranu gledati, a ovu drugu zanemariti. **Radin, Furio potpredsjedniče, poštovani kolega, problematizira se da u izvješću nema precizno navedenih efekata ove pomoći. Koji su efekti pomoći Ukrajine? Koji su efekti pomoći BiH? Zar nije strateški interes RH dobrosusjedski i prijateljski odnosi s BiH, jačanje gospodarske suradnje, prometne povezanosti i prije svega ili jednako tako važno BiH u EU? Nikad veća gospodarska suradnja, nikad veći suficit u trgovinskoj razmjeni BiH, nikad bliže euroatlantskim integracijama. Isto tako kad se tiče Hrvata pored ustavne i zakonske obaveze dakle zar nije strateški cilj RH opstanak i ostanak Hrvata u BiH, u svemu jednakopravnog naroda sa ostala dva naroda? Davor Ivo (HDZ)** Hvala vam potpredsjedniče. Hvala kolega na tom pitanju odnosno i komentaru u vašoj replici. Činjenica jest da je vrlo jasno prepoznato u ovom izvješću da je suradnja sa BiH, ako hoćete da i sa Hrvatima u BiH prioritet hrvatske državne politike. Što se tiče same politike razvojne suradnje baš u BiH se najviše vidi ovaj koncept da to nije pomoć nego da je to suradnja jer bez obzira kolko određena sredstva mogu ići iz određenog proračuna efekti toga su toliko pozitivni, ne samo za BiH, ne samo za Hrvate u BiH nego općenito i za RH i za sigurnost i za nacionalnu sigurnost i blagostanje i RH da možda nigdje više nego baš na tom slučaju se vidi kako koncept je suradnja, a ne pomoć. Zdravka (HDZ)** Hvala lijepa g. potpredsjedniče. Pa ova je zaista rasprava i tema jako zanimljiva trebalo bi zapravo i više vremena provesti na ovom, ali evo petak je jutro, pa nekako imamo manje interesa. Međutim, evo kolega Stier meni je drago da ste se vi javili za pojedinačnu raspravu, pa imam evo prilike da postaviti vam jedno pitanje odnosno repliku i nadopuniti nekako vaše razmišljanje. Danas smo dosta govorili o soft power, što to zapravo znači? Vi kao ministar vanjskih poslova bili ste i jako dobro znamo kako se i na koji način se ovo izvješće sastavlja i radi, a dobro je da imamo ovu raspravu i ja bi htjela da toga bude još više, da kvalitetnije dogodine odnosno slijedeće godine pripremite ovo izvješće. Što znači soft power i koliko on košta i, jer ovdje smo čuli da je, kako se zove „pita skuplja od tepsije“, to nije, doista to nije tako. Ja bi volila da nekako kažete nešto što znači, evo recimo idemo uzet BiH, što znači tim ljudima što je, što naši stručnjaci koji su jako dobri i znaju objasniti što treba BiH, recimo evo sada za pristupanje EU. Toliko toga mi možemo reći u ovom izvješću da je meni žao da mi

Ivo (HDZ)** Evo ja ću pokušati u minutu vremena odgovoriti na, na vaše pitanje koje je jako bitno jel doista soft power ili ta meka moći je izuzetno važna u međunarodnim odnosima, ne može ona zamijeniti hard power ili tu tvrdu moć koja je naravno vezana uglavnom za Oružane snage, za onaj klasičan način razmišljanja moći, ali meka moć kroz kulturu, razvojne projekte razvojne suradnje gdje se projicira jedan utjecaj, ali u smislu da oni s kojima surađujete prihvaćaju taj utjecaj, vide koje su vaše vrijednosti i na taj način su otvoreni za suradnju za suradnju sa RH. To se naravno može postići upravo kroz politike razvojne suradnje, naravno ne samo to, tu je i kulturna suradnja, tu je i sport, ima i ogromnu ulogu, pa kada vidite samo kako naše kockice zahvaljujući upravo našoj reprezentaciji otvaraju vrata Hrvatskoj u mnogim mjestima onda vidite konkretno što znači meka moć. **Radin, Furio (Nezavisni)** Hvala, hvala, hvala. Gospodin Šimičević. Zahvaljujem potpredsjedniče. Poštovani kolega, evo dvije stvari sam vas mislio pitati. Prvo, kad se radi o suradnji sa crkvenim zajednicama i vjerskim zajednicama nije dobro nikoga diskriminirati, znači suradnju treba nastaviti bez obzira što se neki ljudi s tim ne slažu. I druga stvar je transfer znanja. Je li dobro naučiti nekoga, ne mu stalno davati pomoć nego ono što ljudi znaju da oni mogu primijeniti i stvarati neku dodanu vrijednost, a tu pomoć iskoristiti za neke druge stvari odnosno za ljude koji su u većoj nevolji nego ovi koji bi prihvatili i naučili i tako se ponašali? Hvala. Davor Ivo (HDZ)** Hvala potpredsjedniče. Poštovani kolega, slažem se s vama, dakle nije tu pitanje favoriziranja nego je pitanje upravo da se ne diskriminira nikoga, nijednog čimbenika u našem društvu nego da se gleda kako možemo najbolje koristiti sredstva, opet kažem, hrvatskih poreznih obveznika, hrvatskih građana da bi došli do onih kojima ćemo i želimo pomoći ili s kojima želimo surađivati i u tom segmentu slažem se, vjerske zajednice imaju ulogu, trebaju imati tu ulogu, treba to bit priznato i zašto ne onda treba se i takve projekte financirati. Što se tiče ovog drugog dijela vašeg pitanja, mi imamo i u Ministarstvu vanjskih i europskih poslova upravo takvu jednu cjelinu koja se bavi sa, sa transferom znanja i mislim da je to pravi način na koji mi možemo surađivat, pogotovo sa zemljama Jugoistoka Europe. Hvala. Hvala. Vrijeme. Gđa Orešković. Svaki puta kada se ovdje u HS-u postave suštinski bitna pitanja, onda se nađe netko iz redova HDZ-a, ovog puta je to bila Zdravka Bušić koja kaže da su to perfidna i zlonamjerna pitanja. Perfidno .../Upadica se ne čuje./... zahtjeva ustavnosti i očito je da ga nema, sustav se kontinuirano krši, a valjda je periferno pitanje odgovornost utroška proračunskih sredstava. Evo, to je HDZ i HDZ-ova država. Dakle Hrvatska ima disfunkcionalan Ustav otkako postoji odredba čl. 99 koja kaže da se vanjska politika sukreira i do sada je to ovisilo o volji, o slobodnoj volji predsjednika države i Vlade, eto, da sjednu, da se ponašaju kao ljudi, a kada imaju tvrd karakter i tvrdo kohabitiraju ili kad uzurpiraju svoje ovlasti kao što to radi Andrej Plenković, e onda se netko sjetio napokon, ali napokon progovoriti da nešto s našim Ustavom i s njegovom provedbom nije u redu. E to je ono što se treba mijenjati.

ja stvarno nisam to rekla niti bih ikada rekla, to nije moj način jer znam što znači perfidno, jako dobro. Hvala. **Radin, Gđa, gđa Dalija Orešković. Čekajte, samo trenutak, da vas pitam jednu stvar prije. Ovaj, mi imamo dvije mogućnosti, jednu mogućnost da ovaj, ja, ja mogu dati dvije opomene ili niti jednu, razumijete me što hoću reći? Znači dvije. Moram vam dati opomenu jer je bila replika iako ne ulazim u sadržaj jer tako ste napisali taj Poslovnik. Gđa Orešković, izvolite, povreda Poslovnika. Zahvaljujem. 238, djelomično i isprika. Točno je, niste rekli perfidno, nego ste rekli periferna pitanja, a za mene je to baš ono perfidno podcjenjivanje stvari o kojima bismo mi ovdje trebali raspravljati. Dakle napokon se nakon ne znam koliko saziva HS-a počelo progovarati o tome da sustav ne funkcionira, da zapravo nismo slučajna država, kao što to kaže Zoran Milanović, nego smo fiktivna država jer država koja nije u stanju provesti svoje ustavne odredbe …

ako je nešto rečeno što je krivo tumačeno, da se upućuju isprike, mislim da to treba isto tako prihvatiti i pozdraviti. Što se tiče, mislim da je kolegica Bušić dobro objasnila, objasnila, da nije rekla perfidno, nego periferno. Nešto može biti periferno u odnosu na ono što je danas točka dnevnoga reda, ali samo po sebi je jako važno. je itekako važan, naravno da, svi smo mi prisegli na taj Ustav, prema tome, moramo se njega držati i to jest vrlo važno pitanje. Možda danas u središtu naše pažnje je trebala biti više razvojna suradnja, humanitarna pomoć, način na koji želimo supstancijalno to ovaj, poboljšati ili dalje unaprijediti, a na periferiji tog pitanja, naravno utječe, kakvi su odnosi između sukreatora, ali ključno pitanje … .../Upadica: Vrijeme./...

za razliku od mnogih ovdje, zapravo i dali određene konstruktivne prijedloge, prije svega mislim na Agenciju za razvoj, koju ste spomenuli i njezin značaj, imajući u vidu zapravo sredstva koja se iz godinu u godinu sve više za tu svrhu izdvajaju. Ono što mene zapravo žalosti u ovoj raspravi danas, osim što ste već i kolega Šimičević je spomenuo, radi ta diskriminacija, .../nerazumljivo/... dakle tko daje tu pomoć? Da li su to vjerske zajednice ili su to neke sekularne organizacije pa u tom smislu mislim da nije dobro raditi diskriminaciju već je bitno kome se ona upućuje i tko će od toga u konačnici imati korist. tu sam zapravo želio vaš komentar, mada ste ga već dijelom i odgovorili, ali danas opet čujem u ovoj raspravi određene sintagme poput fiktivna država. Slušali smo donedavno slučajna država. Da li mi nakon 33 godine razvoja naše države ima smisla koristiti takve epitete? Da li na taj način zapravo sami sebe, svoju državu, pa u konačnici svoj Ustav i institucije na neki način degradiramo? **Radin, Furio Hvala vam potpredsjedniče. Poštovani kolega, krenut ću od ovog zadnjega što ste rekli, ako mi sami sebe ne poštujemo, onda ne možemo to od drugih očekivati. Nekada imam dojam da smo mi međunarodno priznati, a sami sebe ne priznamo i ne priznamo naše institucije, ne na dovoljan način. Oko ovoga prvoga, slažem se, dosta smo o tome pričali, ali dat ću možda još jedan dodatni, ovaj, jednu dodatnu informaciju, a, evo, kao jedan doprinos koji pokušava biti inkluzivan, od kolege Joška Klisovića evo, nije član HDZ-a, koji je bio i zastupnik SDP-a sam čuo, kada je radio u UN-a, kako kada UN u nekim mjestima u Africi nije mogao sa svojim agencijama doći do ljudi u potrebi, onda su se znali konzultirati konzultirati sa Svetom Stolicom jer je preko crkvenih institucija su mogli doći i pomoći ljudima, evo, mislim da to daje odgovor i na ovo vaše pitanje. Gotovi smo sa replikama. Sada je na redu, na redu su završna razmatranja. Prvi je g. Domagoj Hajduković, Socijaldemokrati. Izvolite. Hvala lijepo potpredsjedniče, evo da sumiramo lagano raspravu. Dakle, spomenuo sam i prilikom govora u ime Kluba, pomoć Ukrajini koja je naravno bitna ali posebice u onom segmentu rehabilitacije vojnih veterana, imamo uostalom i Zakon o pravima žrtava seksualnog nasilja za vrijeme oružane agresije na RH koji je donio sabor, koji je predstavljen uostalom i u Ujedinjenim nacijama. To je isto nešto o čemu govorimo premalo, a tu smo zapravo pioniri i možemo biti primjer ne samo zemljama koje su trenutno zahvaćene ratom nego i cijelom svijetu. Također gdje još možemo pomoći su svakako veteranski centri, liječenje posttraumatskog sindroma, rehabilitacija veterana. Znam da dijelom tu pomoć već i dajemo no nažalost u Ukrajini će ta potreba i dalje biti velika. Rekao sam ne moraju sva, ne mora sva pomoć biti financijska, može biti i iskustvena, može biti i na drugačije Na žalost, tu smo imali prilično iskustva pa mislim da i kolegicama i kolegama iz Ukrajine možemo to prenijeti i ne samo njima. Zaboravljamo da su oružani sukobi bili i na teritoriju Moldavije odnosno Moldove i Gruzije i to isto ne treba smetnuti sa uma. Također razminiravanje, tu smo također pioniri, neću reći pioniri ali smo sigurno među jednima koji imaju najviše iskustva, barem u Europi i tu možemo biti također svjetski lideri i u pomoći ali i u komercijalnom iskorištavanju ovih znanja jer uz veliko iskustvo imamo i obučeni kadar, imamo i tehnologiju. Dakle sve što je i za komercijalnu eksploataciju, a i za pomoć potrebno. Također premalo govorimo i o mirnoj reintegraciji, to bi isto trebao biti jedan od hrvatskih brandova. Jedina misija UN-a takve vrste koja je uspješno sprovedena dakle gdje je okupirani teritorij jedne države vraćen u državno ustavni poredak te države. Mislim da će biti puno potrebe za tim znanjem i tim ekspertizama, prije svega mirnim i u Ukrajini i u Moldovi i u Gruziji i u nekim drugim dijelovima svijeta tako da i o tome u perspektivi trebamo, trebamo razmišljati. Ono što bih sugerirao još jedino na kraju predlagačima odnosno podnositeljima ovoga izvješća jeste možda poseban pasus u budućem izvješću o reviziji odnosno o ispitivanju načina načina na koji su sredstva utrošena. Dakle prilikom davanja svake razvojne suradnje i to je potrebno, znači da se sredstva koja su dana u inozemstvo kao pomoć, onda namjenski i utroše. Jasno je da mi ne možemo slati našu državnu reviziju na teritorije drugih država ali mora postojati mehanizam da budemo potpuno sigurni. Dakle ne samo, ne govorimo o jednoj zemlji posebno, govorim općenito, da budemo sigurni da je financijska pomoć koja je dana, dakle koja ne, koja ne involvira razmjene iskustva, ljudstva itd., dakle da financijska pomoć koja je dana je zaista i utrošena na način kako je namijenjeno odnosno za čega je dana i na kraju onda iz čega možemo izvući i dodanu vrijednost za Hrvatsku što i jest poanta razvojne suradnje. Hvala.

Pred nama je završno izvješće o razvojnoj suradnji humanitarnoj pomoći RH za 2022. godinu. Iz izvješća je jasno da je ono urađeno u skladu sa Zakonom o razvojnoj pomoći iz 2008. godine, da je kao središnje koordinacijsko tijelo određeno Ministarstvo vanjskih poslova i da je sa strateškim planom ministarstva urađeno u skladu sa zakonom i svim pozitivnim zakonskim propisima. Ja sam iščito više puta ovo izvješće i nisam ni u jednom djeliću pronašao bilo kakav elemenat da je ono u suprotnosti sa zvaničnom politikom RH po svim segmentima u svim područjima. Također ovdje su ovdje su definirani prioritetna područja tj. naravno jugoistočna Europa, susjedne zemlje, istočna Europa sa posebnim naglaskom na Ukrajinu kao i sve druge države koje su u potrebi. Iz tog izvješća je jasno je da prošle godine bio značajan napredak, da je povećana ova pomoć za čak 61% i da je Hrvatska već dostigla 0,22% BDP-a, što pokazuje humanost RH i odgovornost prema razvoju svih ovih područja gdje je potrebno. Ako gledamo broj sudionika, dionika razvojne pomoći onih 32, najveći je svakako Ministarstvo vanjskih poslova koje sudjeluje sa preko 65 milijuna eura, drugo Ministarstvo gospodarstva, treće Ministarstvo zdravstva, četvrto Središnji državni ured za Hrvate izvan RH itd. Slažem se ovdje sa konstatacijom kolegice Marić da bi bilo dobro potaknuti druge dionike da budu brojniji. Ne toliko zbog iznosa nego mislim ako bi se više uključilo institucija da bi bila ta pomoć efikasnija. Ako gledamo područja djelovanja, najveći primatelj pomoći je svakako Ukrajina, zatim BIH pa se ovdje moram osvrnut na nekoliko ovdje prinesenih čudnih teza, meni barem, nerazumljivih. Rečeno je da je kao Vlada protiv humanitarne pomoći Ukrajini ali se desio rat u Ukrajini i da je slučajno Vlada pružila ovoliku pomoć Ukrajini i da je to ta pomoć praktično pružena …/Govornik se ne razumije./… koji ima neki poseban afinitet prema Ukrajini. Tako da ne znam, onda je na Rusiju, na Ukrajinu izvršena takva brutalna agresija i da je neophodno učiniti sve što se može da se zaustavi agresija i da se Ukrajina obrani, a svim onima koji su u potrebi da se pruži neophodna pomoć.

Kako može bit pomoć Domu zdravlja onom u Travniku gdje ima veći broj Bošnjaka danas nego Hrvata, kako može bit pomoć Caritasu Bosanske nadbiskupije, njegovoj pučkoj kuhinji koji dijeli besplatne obroke svakodnevno svim stanovnicima Sarajeva koji su u potrebi. Kako može biti pomoć nekom dječjem vrtiću ili nekoj drugoj ustanovi, a da to nije pomoć svim stanovnicima Teza koja graniči sa zlonamjernošću, a niko ne može drugačije se to protumačit. I na kraju … želim zahvaliti svim u ime kluba HDZ-a sudionicima ove razvojne i humanitarne pomoći, ovime RH ne samo da humanitarno pomaže, ne samo da doprinosi razvoju nego i pokazuje i svoj … prema ovim oblastima, ali jača i svoj i utjecaj i položaj i to je vidljivo svakom ko iole realno hoće procijenit današnju poziciju Hrvatske u odnosu na prethodna razdoblja. I na kraju Hvala. Gospođa Dalija Orešković Klub zastupnika Centra, GLAS-a i Stranke s imenom i prezimenom. Izvolite. Kolegice i kolege. Završno mogu samo reći napokon, napokon su stvari na koje ukazujem već godinama ušle u svijest, ali i u rasprave drugih saborskih zastupnika. Naravno, pri tome mislim na činjenicu da ne postoji sukreirana vanjska politika i to je itekako tema i predmet ovog izvješća. Naime, ako govorimo o tome da ovo izvješće prikazuje provedbu definiranih ciljeva vanjskopolitičkog djelovanja i to strateških ciljeva onda imamo pravo ukazati da nije jasno koji su to uopće ciljevi jer to u izvješću ne piše, a niti su postojali prije nego što se uopće krenulo u utrošak sredstava, još manje je jasno, a čiji su to ciljevi jer u svakom slučaju znamo da su kreirani nisu. Jedino s čime se ne mogu složiti iz izlaganja kolege Arsena Bauka je nekakva konstatacija da je ovo postala tema unatrag zadnjih godinu dana od situacije glasanja vezano za vojnu pomoć Ukrajini i evo sada aktualizirano vezano za glasanje o Rezoluciji UN-a. Možda Možda su sada tek neki obratili više pažnje na ta pitanja, ja na to ukazujem od 2019.g.. Dakle, u vrijeme predsjedničkih izbora sastavila sam antikorupcijski program, zapravo Strategiju suzbijanja korupcije koja počinje od toga da se u RH temeljno ne poštuje ono ustavno pravilo, ustavna obaveza najviših nositelja državnih vlasti. Ako ova država, HS nema mehanizam da natjera predsjednika države sa najvećim izbornim legitimitetom, neposrednim izbornim legitimitetom i Vladu koju HS bira na to da se pridržava Ustava onda se postavlja pitanje s kojim pravom, s kojim legitimitetom ta ista država nameće neke obaveze ili zabrane svojim državljanima? To je pitanje postojanje države. I ponovit ću nije točna teza Zorana Milanovića da je Hrvatska slučajna država nego je fiktivna država u institucionalnom smislu ne dovršena država. I da to sad kažem malo karikaturalnije, šta naši građani imaju? Imaju zastavu, grb, himnu, možda granice, ali državu nemaju, nemaju institucije i zato je ovo pitanje sukreiranja vanjske politike trebalo biti davnih dana itekako važno. Prije dva dana imali smo ovdje Gorana Grlića Radmana na temi izvješća o sastancima na razini Europskog vijeća, tada sam mu citirala odredbu koja kaže da u Europskom vijeću i Vijeću RH predstavljaju po Ustavu, dakle u Ustavu to tako piše, predsjednik države i predsjednik Vlade. I mrtav hladan Goran Glić Radman kaže, ali zna se da uvijek ide predsjednik Vlade jer je to tako običajno pravo koje u nekom trenutku uspostavljeno. E tu je ono gdje smo svi skupa kao jedan politički naraštaj, kao jedna generacija debelo podbacili. Izvolite onda skupite hrabrosti pa mijenjajte Ustav pa ga pročistite na način da ne predstavlja sramotu svima nama jer ovakva država koja ne može pokazati i dokazati da se politički establišment pridržava Ustava, ne može biti faktor u u međunarodnim odnosima na nekoj višoj razini. I sve to dolazi na naplatu u situaciju kad svijet srlja u jednu globalnu krizu jer se i ratovi i sve one druge teške posljedice nekako gomilaju iz dana u dan i postaju sve ozbiljnije i sve veće. kada govorimo o odgovornosti ove države prema vlastitim građanima, ja ću se nastaviti na ono što je rekla kolegica Marić. Dakle, pitanje utroška sredstava i kontrole sredstava i pitanje odgovornosti prema našim državljanima. Ako mi ovdje trošimo 163 miliona eura, a ne možemo dobiti odgovor čak niti kada se postavi pisano zastupničko pitanje da se provede kontrola na što su točno ta sredstva utrošena, onda imamo razloga sumnjati da je u pitanju neka zlouporaba. I ne jednom sam istaknula pa čak i na Odboru za Hrvate izvan domovine da mi se vrlo često čini da je razvojna pomoć Hrvatske prema BiH svedena na pomoć HDZ-a Hrvatske prema HDZ-u BiH. Hvala.

izvješće za '22., a potres je bio ove godine u, 6. veljače ove godine tako da će naša pomoć Turskoj i Siriji biti izražena kroz u slije… izvješću za '23. godinu. Vezano za cjepivo Namibiji, da Namibija je imala zahtjev za dostavu cjepiva, mi smo ponudili cjepivo odnosno donaciju cjepiva te je ovaj zbog logističkih razloga odabrano neke druge zemlje gdje je bilo lakše, lakše to cjepivo dostaviti. Vezano za podršku Moldoviji i Gruziji u ovom izvještaju, izvještaju tehnička pomoć odnos prijenos znanja koji se pružao i Moldovi i Gruziji pružen od centra izvrsnosti Ministarstva vanjskih i europskih poslova koji je ovaj gospodin Stier već i spomenio u svom, svome izlaganju. Isto tako troškovi koji su navedeni za tehničku pomoć u tablici i troškovi plaća provedbeni partneri bili su i njemački GIS i USAID tako da oni su financirali značajan dio tih projekata nama je bio manji dio uključujući i plaće i tako je sukladno metodologiji OECD-a to i navedeno u izvještaju. Vezano za transparentnost trošenja sredstava razvojne pomoći i humanitarne pomoći znači provedbeni partneri su u obvezi dostavljati financijske izvještaje, izvješća o utrošenim sredstvima tako da revizija odnosno nadležni resori kontroliraju provedbu odnosno utrošak tih sredstava. Primijetio sam da svake godine spominjem, razgovaramo o metodologiji izvještavanja. Ja opet ponavljam da smo mi na raspolaganju educirati odnosno objasniti detaljnije metodologiju kako se izvješće radi i kako se evidentira službena razvojna pomoć. Isto tako u okviru projekta koji radimo sa OECD-om, koji pripremao s OECD-om jedan element je i edukacija o kreiranju izvještaja i samoj metodologiji izvještaja tako da i tu smo na raspolaganju za pomoć. I završno vidim da kolegice Raukar nema, dovodilo se u pitanje zašto pomažemo Hrvatima u BiH. Znači RH pomaže cijelu BIH, pomažemo svima u BIH naravno najviše pomažemo Hrvatima u BiH jer bez Hrvata u BiH (Nezavisni)** I vama, sad se možete vratiti na vaše mjesto. Imamo čudne rituale, ali to je tako jel da šta možemo, promijenit ćemo Poslovnik. Bilo bi lijepo u ovom mandatu za idući, ovaj moje mišljenje. Gospođa Andreja Marić, replika. Hvala lijepo. Poštovani državni tajniče evo sad već 3 godine raspravljamo o ovim izvješćima od 2019. nadalje i ja svaki puta postavljam jedno te isto pitanje i uvijek se i vi i kolege s ove strane koji su iz BiH slože sa mnom, a to je pitanje može li se možda na neki način još unaprijediti komunikacija prema stanovništvu u BiH vezano uz one individualne pomoći znači da se proširi krug ljudi koji bi možda mogli aplicirati na stipendije, na pomoć itd. i uvijek kažete da, da trebalo bi to malo jel pomoći i unaprijediti jer nemaju svi ne znam internet ili tako dalje. Tako da se nadam da će se po tom pitanju nešto napraviti. u prvoj replici sam vam rekla da bi s naše strane trebalo motivirati što više pružatelja dionika, ali s druge strane imate li vi nekakav feedbeck iz konkretno BiH jel jer sam za to vezana da možda i neke institucije koje nisu dobivale pomoć se vam javljaju čujte i nama bi trebalo pa nismo ušli u natječaj. Imate li nekakvu evaluaciju onoga što se pruža? Hvala. **Radin, Furio Hvala na pitanju. Kao i prošli put mi smo Uredu za Hrvate izvan RH prenijeli i vaš, vaše komentare i ovaj to. Ja vjerujem da su i Hrvati dobro odnosno zajednice u BiH dobro upoznati sa mogućnosti mogućnosti financiranja. Naravno ko i u svemu uvijek postoji bolje, više i može se bolje i više tako da kao što vidite i u ovom izvještaju u odnosu na ranije godine ta službena razvojna pomoć i broj institucija koje sudjeluju kontinuirano sve veći tako da vrijeme će donijeti dodatne dobre promjene. Hvala. **Radin, Furio Samo da vam zahvalim na pojašnjenjima znam da sa Namibijom logistika bila jedna od problema. No nadao sam se bez obzira da će, da će moći, da ćemo moći dostaviti pomoć tim više što nekim susjednim zemlja ili zemljama u toj regiji jesmo, mislim da je Zambija u pitanju. Još bih samo možda prisnažio ovaj dio o stipendiranju. To je nešto što treba, o čemu treba razmisliti, dakle ne samo za Hrvate izvan RH nego kako sam i rekao sukladno onim programima koje smo imali nekad što bi onda bilo sustavno osnaživanje ugleda i utjecaja RH, a možda potencijalno i stipendiranje nekih deficitarnih zanimanja koje su nama potrebne.

lijepa. Gospođa Orešković. **Orešković, Dalija (Stranka s imenom i prezimenom)** Zahvaljujem. Evo predsjedavatelju vi ste u jednom trenu spomenuli da bi trebalo promijeniti Poslovnik, da trebalo bi ali to ne može HDZ zato što bi to dovelo do promjene političkih odnosa ali ja ću ovdje pozdraviti jednu ideju koju je izrekao g. Stier, rekao je da bi trebalo zakonom razraditi način sukreiranja vanjske politike, ako sam vas dobro shvatila, za to se i ja zalažem, a također bi trebalo promijeniti i Zakon o suradnji HS i Vlade u europskim poslovima, to je zakon koji je donesen za vrijeme SDP-ovog ali u tom zakonu je izbjegnut vaš predsjednik države, ja taj zakon zovem „lex Ivo Josipović“, to je također suprotno onome što kaže čl. 144. Ustava. E kad krenemo od tih stvari, kad krenemo od temelja, evo ova dva zakona bi mogla biti u vašoj nadležnosti, onda ćemo moći reći da smo počeli graditi državu kakva je otpočetka trebala biti.

Davor Ivo Stier. **Stier, Davor Ivo (HDZ)** Hvala potpredsjedniče. Državni tajniče, ja sam samo htio spomenuti da nije Ministarstvo vanjskih i europskih poslova bez ikakvog ili u nekom strateškom vakuumu pripremao ovo izvješće ili projekte razvojne suradnje i humanitarne pomoći, postojala je i Strategija za razvojnu suradnju. Imamo sada zakon u drugom čitanju, pa će se i onda sukladno tome i strategija pripremiti i u krajnjoj liniji imamo i ovaj ako hoćete segment gdje se radi i po programu koji je Vlada prezentirala saboru, sabor odobrio i u krajnjoj liniji i predsjednik Vlade je taj mandat da sastavi Vladu i da taj program predstavi saboru dobio od predsjednika republike. Prema tome, nije da se baš u vakuumu, inače bi naši gledatelji izvan ovog sabora mislili da vi proizvoljno

Bušić. **Bušić, Zdravka (HDZ)** Hvala vam lijepa g. potpredsjedniče. Pa ja bih se evo nadovezala na ovo što je g. Stier rekao jer doista i mi imamo strategiju po kojoj radimo, a unutar te strategije, evo dosta, dosta je i kolegica Marić i, i, i drugi naši kolege, kolegice i kolege naglasili su koliko je, koliko je bitno i koliko košta zapravo, evo to, zato što se spomenulo i kolko što košta, naravno sve košta. Prijenos znanja koje Ministarstvo vanjskih poslova, a to g. Stier i ja stvarno, jer smo tolko godina proveli, znamo jako dobro i znamo da to, da je to također dio ovog projekta i dio naše strategije, znači prijenos znanja koji naši stručnjaci idu evo u BiH recimo, pa dobro bi bilo doći u BiH i vidjeti i pitati ljude koji se bave ovim koliko su pomogli njima Hrvati

Dobro, 5 minuta da se skupe i oni koji nisu sad ovdje i koji će postavljati ovaj pitanja tzv. slobo…, u tzv. slobodnom govoru, znači 12,45,